Добрий день, шановні представники засобів масової інформації! Шановні колеги, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України сьогодні ми проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України для розгляду Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" з пропозиціями Президента України від 18 лютого 2021 року (реєстраційний номер 4531). Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові реєструватись? Нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва. Прошу реєструватись.

У залі зареєстровано 295 народних депутатів України. Шановні колеги, надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Мезенцева Марія Сергіївна. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, прошу хвилину вашої уваги. Я хотіла би повернути нас всіх в 2015 рік, в такий самий зимовий день лютого місяця, коли в Харкові під час мирної ходи загинуло троє цивільних, один поліцейський. І хотіла би сьогодні згадати цих харків'ян, один з яких був неповнолітній. Хотілося би, щоб ми разом з вами згадали лідера Євромайдану Ігоря Толмачова, якому було 52 роки, він загинув на місці. Вадима Рибальченка, 37-річний начальник Первомайського РВВС, поліціант з Харкова, який прибув для того, щоб захищати мирну ходу. Данила Дідика, йому було всього 15 років, і він загинув на наступний день, його серце перестало битися. А також Миколу Мельничука, студента Академії харківського міського господарства, його серце зупинилося битися 24 лютого 15-го року. Шановні колеги, ці герої, не тільки харків'яни, а й всі інші, віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні працювали з вами на благо нашої країни. Слава Україні! І прошу хвилину мовчання.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні виборці! Зеленський і його уряд на сьогоднішній день продовжують перетворювати країну на помийну яму. Країну, в якій падіння промислового виробництва і сільського господарства, вдумайтесь, продовжується 18 місяців підряд! Країну, в якій державний борг за ці півтора року зріс на 8 мільярдів доларів – до 90 мільярдів доларів. Країну, ВВП якої

брухт та інше. Країну тотальної бідності. Країну, в якій, з одного боку, виплачується мінімальна заробітна плата… мінімальна пенсія 1 тисяча 769 гривень, а з іншого, у наглядових радах виплачуються 588 тисяч гривень на місяць. Країну тарифного геноциду. Країну, в якій у січні місяці у Києві пенсіонеру нараховують 5 тисяч за комунальні за комунальні платежі! І це при тому, що у нього субсидія 2500 і пенсія 2 тисячі – 4,5 тисячі і комунальні 5 тисяч! Ось, яка країна. А ще я хочу звернути увагу на відтік прямих іноземних інвестицій, на зменшення транзиту, на квоти у 300 тисяч для українських трудових мігрантів. На 100 померлих – 48 народжених. І багато-багато іншого. Це результати роботи Президента Зеленського і його другого Кабінету Міністрів. І ось чому в країні сьогодні такі низькі рейтинги у Президента. Не опозиція, не опозиційні телеканали, і тим більше не COVID-19, а саме бездіяльність Кабінету Міністрів і недолуга політика Кабміну. На сьогоднішній день уже три тижні, як закриті три незалежні телеканали: "112 Україна", NewsOne та ZIK. Де у нас знизились тарифи? Де у нас зросли пенсії? Які заробітні плати у нас зростають? А це означає, що "Опозиційна платформа – За життя" так само, яка потрапила під санкції, а це означає, що не в цих суб'єктах вина, а напроти, Президент Зеленський і ті його міністри, які доводять країну до банкрутства, мають піти у відставку. На сьогоднішній день партія "Опозиційна платформа – За життя" закликає вас до зміни економічного курсу, зміни соціальної політики, зміни тарифної політики. І ви нас не чули останні півтора року, але сьогодні і послухайте зараз, що якщо влада не зможе привести тарифи у відповідність, змінити економічний стан в промисловості, в зайнятості, в інших питаннях, забирайтеся і йдіть у відставку. Дякую.

колеги наполягають на тому, щоб під час розгляду законопроекту (реєстраційний номер 453) були не лише виступи доповідача, запитання до доповідача, виступи комітету, як передбачає процедура, але і виступи від депутатських фракцій та груп, по 3 хвилини від кожної фракції. Немає заперечень? Тоді ми просто не беремо перерву і йдемо по такій процедурі. Немає? Добре. Тоді, шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Вам запропонований до розгляду Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" з пропозиціями Президента України від 18.02.2021. До слова запрошується Представник Президента України у Верховній Раді України Стефанчук Руслан Олексійович. Доповідь – до 5 хвилин. Президент України підтримує всі основні положення щодо законопроекту 4531, зокрема щодо відновлення конкурсів на державну службу, що були призупинені тимчасово на період дії карантину, а також скасування додаткових підстав для звільнення державних службовців, так звані політичні звільнення. Водночас прийнятий Верховною Радою України 16 лютого 2021 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведених конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (реєстраційний номер 4531) не може бути підписаний главою держави, виходячи з такого. Законом пропонується внести зміни до статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", встановивши, що: якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника та заступників міністра виконання обов'язків, визначеними відповідними пунктами статті 8; якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, також є заборона щодо покладення на першого заступника, заступників міністра виконання певних обов'язків міністра; а також заборона покладення обов'язків міністра на особу, кандидатура якої була відхилена Верховною Радою поточного скликання. У такий спосіб, на думку Президента України, вбачається загроза в тому, що парламент може самоусунутись від виконання конституційних повноважень з призначення за поданням Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, допускаючи натомість період, коли посада міністра є вакантною і покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання лише окремих обов'язків із визначеними статтями. Неприйняття Верховною Радою України протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у визначеній сфері. Пропонований законом підхід порушує конституційні засади формування та функціонування державної влади, за яким державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, і органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Конституцією України, і відповідно до закону України. Друге положення. Те, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А також низка інших конституційних положень. Кабінет Міністрів є вищим органом в системі органів виконавчої влади. До складу Кабінету Міністрів входить Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єри та міністри. Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України приписи Конституції, які визначають обсяг і зміст повноважень Верховної Ради України, можуть бути деталізовані лише на рівні законів України. Проте така деталізація не може приводити до викривлення приписів Конституції України або виходити за її межі. Крім цього, Конституційний Суд України відмічає, що хоча органи законодавчої, виконавчої та судової влади є самостійними у своїй діяльності в межах наданих їм повноважень, проте стабільність конституційного ладу досягається чіткою системою взаємостримувань і противаг. Поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову передбачає їх тісну взаємодію. За Конституцією держава є відповідальною за свою діяльність. Крім того, поданий на підпис закон містить низку недоліків техніко-юридичного характеру, а саме "Прикінцевими та перехідними положеннями" запропоновано відтермінувати набрання чинності положень, які в ньому відсутні. Відтак, Президент України не може погодитись із запропонованим законом щодо визначеного порядку організації діяльності міністерства у разі, коли посада міністра є вакантною. І тому пропонує: в абзаці другому пункту 1 підпункту 1 розділу I закону виключити такі речення: "Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов'язків міністра, визначеного пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 12 прим. частини другої статті 8 цього закону. Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів,

24, 27 частини другої статті 8 цього закону, а також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього закону. Забороняється покладення обов'язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою України поточного скликання". І друге, що пропонує Президент. У пункті 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" слова "крім абзаців четвертого і п'ятого підпункту 1 пункту 1 розділу I цього закону, які набирають чинності через 60 днів з дня опублікування цього закону" виключити. Шановні колеги, прошу підтримати пропозиції Президента. Дякую за увагу. Дякую, Руслан Олексійович. Будь ласка, запишіться на запитання до доповідача – до 15 хвилин: хвилина – на запитання, 2 хвилини – на відповідь.

Шановний доповідачу, я хотів би звернути увагу на те, що, на наш погляд, є недоречним зауваження Президента до цих пропозицій до проголосованого уже законопроекту, який був у парламенті, щодо того, щодо того, що, наприклад, у нас була негативна практика, що виконуючий обов'язки, наприклад, Уляна Супрун, була 3 роки – жодної відповідальності, нічого немає. На сьогоднішній день після того, як двічі конкретну людину, пана Вітренка, без програм, без показників, без розрахунків парламент двічі не підтримав його кандидатуру, намагаються такими поправками і пропозиціями провести цей проект закону. Як ви оцінюєте такі кроки? І чи доречно це робити в нинішній ситуації, коли енергетика знаходиться в такому плачевному стані, коли комунальні тарифи зростають, чи потрібно нам під конкретну людину ламати через коліно Верховну Раду України і законодавче поле України? Дякую за відповідь. 12:18:54 СТЕФАНЧУК Р.О. Вельмишановний Олександре Сергійовичу, ви знаєте мою позицію і позицію Президента України, ми ніколи не говоримо про те, що закон пишеться під якесь конкретне прізвище чи під якесь політичне уподобання. Закон повинен залишатися завжди тим актом, який врегульовує певну інституцію. Водночас, коли ми бачимо, що низка поправок, які сьогодні введені до законодавчого поля, фактично є суб'єктивним баченням тих чи інших процесів у державі і унеможливлюють формування і здійснення державної політики, Президент, безумовно, вимушений реагувати на це. І при цьому хочу відмітити, що ніякі інші положення закону, які стосуються питань, пов'язаних з відновленням конкурсів, із скасування політичних звільнень, які зараз є в законодавстві, Президент не вносить своїх пропозицій, він просить виправити лише ту недоречність, яку допустили законодавці, що унеможливлює застосування цього закону. Тому, враховуючи це, я прошу підтримати, а вже кадрові питання, наскільки ви знаєте, це вже не предмет закону, і вони голосуються окремо. Дякую. Дякую за відповідь, вельмишановний Руслан Олексійович. А друге запитання буде наступне, але спочатку коментар. Я сам голосував за ту поправку, яку ви сказали "недоречність". Вона, на наш погляд,

ми не підтримуємо його кандидатуру, ми не підтримуємо його курс. І на сьогоднішній день якраз пропозиція Президента скасувати саме ту норму для того, щоб його як виконуючого обв'язки наділити повноваженнями фактично міністра підписувати будь-які відомості і так далі. З цієї точки зору, ця опція для нас є неприйнятною. Що ви будете робити, якщо, наприклад, подібна ситуація виникне в іншому міністерстві, ми знову будемо приймати з пропозиціями Президента той чи інший підзаконний акт під конкретну особу? Дякую. Дякую ще раз за запитання. Я повернуся до того, з чого я починав наступного разу. Ні в пропозиціях Президента, ні в яких інших питаннях, що стосуються цього законопроекту, немає жодних відсилок до будь-якого суб'єкта, якого це стосується. Позиція Президента чітка і зрозуміла. Кабінет Міністрів України як орган виконавчої влади він не може бути заручником тих чи інших питань, які сформують нюанси щодо зловживання відповідними положеннями. Це щодо загальних політичних нюансів. Тепер щодо юридичних питань. Я думаю, що чудово ми всі голосували за цю поправку в тій редакції, яка була озвучена доповідачем, але в результаті ми отримали факт, що не відбулося розбивання по відповідних абзацах, і фактично ми отримали неякісну законопроектантну норму, відповідно до якої ми маємо сьогодні відтермінування положень цього закону, яких в самому законі немає. Крім того, виписання цього положення без розбивки по абзацах дає можливість певних зловживань і щодо визначення ще одного юридичного факту, цього факту, який іменується "момент настання вакансії". Тому все-таки враховуючи це, і відповідно, що в результаті вийшов у нас брак законотворчої діяльності, Президент, підкреслюю, не відтерміновуючи це в часі, а одразу в той же ж день після того, як йому був переданий законопроект, направив його у Верховну Раду для того, щоб Верховна Рада могла справити цю одну законодавчу недоречність. Тому все ж таки, ще раз, маю звернутися до вас з пропозицією підтримати пропозиції Президента України і виправити, забезпечити якість і ефективність чинного законодавства. Дякую. Я прошу передати слово пану Віктору Бондарю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Віктор Васильович. 12:23:31 БОНДАР В.В. Дякую. Шановні колеги, вся країна бачить, як останніх 5-7 років проводяться експерименти щодо державної служби. В підсумку експериментів ці псевдоконкурси призвели до того, що на півроку, рік затягуються призначення людей, нічого не вирішується, кадровий безлад, кадровий голод, і нормальні люди просто не хочуть уже іти на державну службу в такій конфігурації. В мене питання: невже влада сьогодні не бачить, що діюча система конкурсів не спрацьовує, не працює. Оці псевдоконкурси вони зруйнували держану службу. Так само є питання по наглядових радах, які сьогодні імітують просто нагляд за діяльністю державних підприємств, а, по суті, під прикриттям посольств, іноземних представників стали такими саме злодіями, які розкрадають ці державні підприємства і руйнують їх. Так чому ви не вирішите питання і не повернетеся до нормальної системи, коли держава реально управляла кадровою політикою, постановами уряду призначалися люди, рішеннями Верховної Ради призначалися без цих псевдоконкурсів? І чому ви не ліквідуєте ці іноземні наглядові ради, які… Дякую. Вельмишановний Вікторе Васильовичу, система управління державою, вона є надзвичайно складним механізмом, і тут я з вами абсолютно погоджуюся. Водночас я думаю, що ми всі свідомі того, що ми повинні обрати ту модель, яка би, з одного боку, забезпечувала високий рівень і якість осіб, які потрапляють на державну службу, а з іншого боку, забезпечила прозорість відбору до тієї чи іншої інституції. І тому мені видається, що якраз питання, пов'язані з державними конкурсами, - це справді той механізм, який забезпечує дуже якісно другу складову. Ми можемо з вами дискутувати по тих чи інших моментах відбору до державної служби щодо проведення конкурсів, і їх багато є. Але давайте тоді просто з вами визначимо ці питання, і ми з вами як суб'єкти законодавчої ініціативи внесемо законопроект нашого авторства, де поправимо ті чи інші речі, де ви особисто вбачаєте зловживання з боку якоїсь, може, недосконалості чи інші речі, які потребуватиме якість цього законопроекту. Що стосується наглядових рад. Знаєте, знову ж таки різні країни мають різні підходи щодо діяльності тих чи інших наглядових рад. Але наша задача з вами як парламентарів – в першу чергу забезпечити ту саму ефективність і прозорість діяльності наглядових рад, якщо вони існують. Не ми приймали законодавство щодо наглядових рад. Але давайте теж обговоримо. Зі свого боку, ви знаєте, я вніс вже неодноразово законопроект, який змушує відкрити інформацію щодо нарахування заробітних плат і за що вони робляться. Давайте от разом підтримаємо його і підемо шляхом відкритості цієї інформації. І тоді після відкритості ми будемо розуміти ефективність і коефіцієнт корисної дії тієї чи іншої наглядової ради. Тому я теж абсолютно вам тут простягаю руку співпраці. Давайте разом подумаємо з приводу цього питання. Дякую.

Шановний Руслане Олексійовичу, давайте скажемо чесно, що зауваження Президента мають дві складові. Складова перша. Це усунути парламент від впливу на Кабінет Міністрів шляхом створення вічних в.о., які будуть виконувати свої обов'язки і, по суті, на постійній основі. Така собі "супрунізація" Кабінету Міністрів України. Всі будуть Супрун, всі будуть виконуючі обов'язки. Це перше. І друге. Давайте скажемо чесно, що це зауваження Президента має конкретне прізвище, що б ви зараз не говорили. Це прізвище Юрій Вітренко. Саме заради нього пропихується цей закон. Так само як попередній Президент пропихував закон заради конкретного Генерального прокурора без юридичної освіти, так само ви зараз пропихуєте конкретний закон про усунення парламенту від впливу на Кабінет Міністрів. Але у мене питання про інше. Хто вчергове підставив Президента от з цим абсолютно недолугим з юридичної точки зору поданням? Дякую. ще раз кажу, в нас, слава Богу, в державі є можливість висловлювати свою думку, своє бачення відповідно до своїх знань, навичок і вмінь. Я вкотре повторюю… Я перепрошую, я не перебивав, не викрикував з трибуни, дуже уважно слухав ваш виступ. Тепер що стосується того, що ви зазначили у своєму виступі. Підкреслюю ще раз, що обґрунтування юридичне, яке стосується пропозицій Президента України щодо законопроекту, на який накладене вето Президента України, здійснювалося в межах і в спосіб, передбачений законом України. Президент України, виходячи з цього, чітко сформулював свою позицію, обґрунтовуючи її положеннями Конституції України, які стосуються питань, пов'язаних з неможливістю узурпації будь-яким органом повноважень, покладених на нього, крім цього, з позиціями Конституційного Суду України щодо балансу стримувань і противаг усіх гілок влади. Тому вето прописано відповідно до юридичних норм і воно не містить жодних питань чи відсилань до будь-яких прізвищ. Крім цього, я хочу зауважити і звернути вашу увагу, що якраз Президент України є противником формування державної політики, виходячи з прізвищ і підходів. Його інтересує баланс роботи інституцій, і саме на це спрямовано вето, тому що, на думку Президента України, той варіант закону, який був переданий йому на підпис, він має якраз юридичний ґандж з цих питань саме лише по цьому нюансу. скористався передбаченим йому законом і Конституцією України правом, і вніс свої пропозиції щодо формування і підтримки їх в залі. Тому, з вашого дозволу, я ще раз від імені Президента України звертаюся в тому числі і до вас з проханням підтримати пропозиції Президента і дати можливість розблокувати всі конкурси і всі інші питання, які стосуються цього законопроекту. Дякую.

він має право подати двох кадрових міністрів. А ми бачимо, що міністр оборони сьогодні прославився хіба що тим, що з'ясовує взаємини з начальником Генерального штабу, надсилає безкінечні перевірки на фронт і не може публічно визначитися, так хто ж сьогодні має борг перед армією – МВФ чи Міністерство Міністерство фінансів. То ви порадьте як представник Президента в парламенті Зеленському переглянути негайно свого міністра на посаді Міністерства оборони. Але маємо нагадати, що ми парламентсько-президентська республіка, і двічі Президент, насправді, дав ляпас парламенту, коли парламент не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду профільного міністра, але його призначили виконуючим обов'язки. І от зараз, насправді, нам пропонують так само ляпас коли парламент 289 голосами проголосував за поправку відповідну неможливості такого обходу парламенту при кадрових призначеннях... Дякую. Я можу відповідати, да? Шановна Ірина Володимирівна, ви чудово знаєте, що питання, яке стосується внесення кандидатур міністра оборони і міністра закордонних справ, - це виключно компетенція Президента України. І я думаю, що він обов'язково реалізує своє право у разі виникнення тих підстав, які буде вважати за необхідне. Що стосується інших питань, які пов'язані з вашими зауваженнями щодо якості цього законопроекту. Я підкреслюю ще раз, Президент України підтримує всі положення законопроекту, який переданий йому на підпис, крім двох, які просто в результаті того, що була відповідна спішка в залі, вони є юридично недосконалими і унеможливлюють застосування цих положень на практиці. Я ще раз підкреслюю, ті положення, які прописані, вони, по-перше, мають хиби юридично-технічного характеру, тому що у "Перехідних положеннях" відсилають до положень, яких немає в самому законі. І, друге, вони унеможливлюють процедуру, утримання інституційної спроможності Кабінету Міністрів як окремого органу державної влади. І ми повинні розуміти, ще раз, посилаючись на рішення Конституційного Суду, посилаючись на Конституцію України, що тільки у разі, коли закони будуть дотримуватися системи стримувань і противаг усіх гілок влади, вони можуть бути підтримані суспільством. Тому що це називається законодавчий баланс. І така позиція, вона у всьому цивілізованому світі. Тому, з вашого дозволу, дозвольте звернутись і до вас з проханням підтримати позицію Президента України щодо врахування його пропозицій до даного закону. Дякую. Дякую, Руслан Олексійович. Час на запитання вичерпаний. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Корнієнко Олександр Сергійович. Шановні колеги, Комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова розглянув на своєму засіданні 19 лютого 2021 року пропозиції Президента України до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", прийнятого Верховною Радою України 16 лютого 2021 року, та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі пропозиції Президента України до закону та прийняти закон в цілому. У разі прийняття всіх пропозицій Президента України та закону в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. Я хотів би сказати пару слів від себе, не від комітету, користуючись часом, який ще є. Дійсно, це питання важливе. Але ми маємо розуміти, що зараз ми не вирішуємо його повноцінно, це такий захід проміжний, який дозволить нам розблокувати ті процеси, які йдуть по Міністерству енергетики, зокрема. А ми з вами маємо відповідально поставитись до розробки системного рішення щодо ситуації, коли з якихось причин міністр або у відставці, або непризначений, а Верховна Рада в цей момент не може призначити іншого міністра. І треба розуміти, що механізми вирішення можуть бути різні. Може бути так зване рознесення повноважень, коли повноваження міністра частково виконуються Кабміном, частково виконуються, наприклад, Прем'єр-міністром. Є інші механізми рознесення повноважень. Ми це все напрацюємо в нашому Комітеті державної влади і в найближчий час колегам запропонуємо як зміни до законів про Кабінет Міністрів, у нас зараз багато таких законів є. Тому прошу підтримати сьогодні пропозиції Президента. Тим більше, враховуючи знову-таки, що основний сенс закону – це відновлення конкурсів на державну службу, і в цій частині Президент повністю погодився з редакцією, яку ми з вами проголосували, і щодо термінів проведення конкурсів, і щодо тих деяких нюансів, і щодо виключення статті за політичне звільнення так звана 87 прим., яка вже, дійсно, набила оскомину. Національна агенція державної служби, тут присутня пані Алюшина, вони чекають, вже підготувалися фактично до того, що завтра, післязавтра можуть бути оголошені конкурси, і піде наш процес повернення державної служби в той стан, в якому вона і має бути, з конкурсами з прозорими, зі змагальним компонентом і з тим, щоб на посади, в першу чергу і категорії "А", це топ-чиновники, і ті 300 тисяч службовців по всій Україні, потрапляли дійсно ті люди, які на це заслуговують. Прохання підтримати пропозиції Президента. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановні колеги, Україна – єдина країна в світі, яка під приводом COVID скасувала всі конкурси. Скасувала для того, щоб в ручному режимі призначати своїх потрібних міністрів, бюрократів, а ще для того, щоб мати свої "ручні" суди. І саме сьогодні "ручний" суд в Одесі виніс вирок Сергію Стерненку. Його прямо з зали суду закрили. Закрили в СІЗО. І знаєте, на чому обвинувачення базувалось? На свідченнях одного активіста так званого з проросійської партії "Родина", який 5 років переховувався від суду. І якщо почитати матеріали справи, то він паралельно був в двох місцях: там, де його начебто викрадали, і в іншому місці. Це фальсифікація. Тому що тиждень тому мав бути виправдувальний вирок. На суддю натисли, а суддя на гачку, тому що він свій – "ручний". Він в 17-му році відпустив директора бази, яка згоріла і де загинули люди. Так таку людину він відпустив із зали суду, а Сергія Стерненка закрив з обвинуваченнями, які базуються на проросійських зв'язках і проросійських заявах. Це реванш російських сил в Україні. Повний реванш. І цей реванш має три прізвища. Перше – це Венедіктова, друге – Татаров і третє – Труханов. Тому що ці люди стоять за ув'язненням активіста, обвинувачення якому абсолютно сфальсифіковані. Це перші в'язні Зеленського. Політичні в'язні Зеленського. І я закликаю вас не стояти осторонь. Сьогодні буде акція на 20-у годину на Банковій для того, щоб Президент Зеленський відкрив очі і побачив реванш проросійських сил, побачив, що у нас закривають не тих, від рук кого гинуть люди, а закривають тих, хто бореться за Україну і хто свого часу відстоював Одесу, коли її намагалися захопити проросійські війська. Дякую. Олександро Юріївно, давайте наступного разу все ж таки по темі, тому що навряд чи це якось… Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, в цій залі ми зібралися тільки заради звичайного простого роботяги – шахтаря, щоб проголосувати цей законопроект. Якщо ми б сьогодні тут не зібралися, вже через тиждень сім'ї знову би голодували. Але я хочу зазначити, що саме Донецька і Луганська області, Волинська область, Кіровоградська область – це не просто шахтарські області, а вони побудовані заради тієї індустріальної бази. А сьогодні у цих людей відібрали практично конституційне право, мільйон людей не змогли проголосувати, і Президент вже підписав наказ про 18 військово-цивільних адміністрацій. Ви знаєте, що відбувається в цих військово-цивільних адміністраціях? Я говорив вже, не особисто, а якась гидота п'є кожного дня, знущається над людьми, призначає таких же алкашів в Сєвєродонецьку та в Лисичанську, грабують мільярди гривень, а влада сьогодні бігає по емвеефах з протягнутими руками і на колінах. Пошукайте в своїй країні, в нашій країні, пошукайте гроші екологічного фонду, пошукайте 465 мільйонів гривень Сєвєродонецька, 267 мільйонів Лисичанська. Я не один раз звертався з цієї трибуни до Президента України Володимира Зеленського негайно призначити аудит у всіх військово-цивільних адміністраціях. А тут, навпаки, ще більше призначають. Я розумію, якщо на кордоні з "ЛНР" та "ДНР". Як за 60 кілометрів від зони розмежування можна не призначати сьогодні виборів? Люди страждають, люди сьогодні зібрали 100 тисяч підписів, щоб відсторонити губернатора, голову військово-цивільної адміністрації не тільки вже Луганської області, а і Сєвєродонецька, і Лисичанська. Щоб вони пішли вже геть, і розбиратися, не просто їх звільнити, а відсторонити від зайнятої посади, провести аудит нанесенню сьогодні проблемних питань у 22 мільярди гривень, екологічна та техногенна катастрофи. Скільки ще можна раз повторювати з цієї трибуни: води немає, дитячі садочки закривають, школи закривають, лікарні закривають, звільняють людей, знущаються над областями, Луганською і Донецькою областями, многострадальні області, депресивні зони. До яких пір це відбуватися в країні, яка сьогодні воює, але воює зі своїми громадянами України? Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Вважаю, що Президент почує все ж таки нас. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні колеги! Надзвичайно це важливе питання про проведення цих конкурсів на заміщення посад державних службовців. Здавалося б, всі розуміють, насправді, що відбулося за останніх 5 років. Скільки разів усі ходять у кулуарах, говорять, що ця система, яка нав'язана нам з-за кордону посольствами, емвеефами і так далі, не спрацьовує, по суті розвалила державну службу. Подивіться по міністерствах: 70-90 відсотків кадрів, які були підготовлені, починали роботу ще дехто за радянських часів, дехто під їх керівництвом вже за останніх 10-15 років, вони сьогодні практично всі пішли з роботи і не мають шансів повертатися і навести порядок в країні. Чому не мають шансів? Бо та система псевдоконкурсів, яка створена, зробила такий відбір, що туди проходять тільки ті люди, які сьогодні владі потрібні, які потрібні посольствам, МВФ і які будуть лагідні і будуть виконувати команди з-за кордону, і не думати про власну країну. Ми вас закликаємо подумати, що насправді відбувається. Цей закон можна проголосувати просто, щоб дати уряду сьогодні навести хоч маленький порядок і когось призначити. Але він не вирішує питання взагалі. Взагалі треба скасовувати цю ганебну систему, дати можливість Президенту, уряду, парламенту прямим правом призначати керівників міністерств, відомств, центральних органів, дати можливість призначати керівників стратегічних підприємств підприємств постановами Кабінету Міністрів, і тоді за місяць-два можна навести порядок в країні, тоді закінчиться ця кадрова чехарда. І не треба проводити конкурси, в яких потім по півроку йдуть суди, один з одним судяться ті кандидати, міністерства судяться з кандидатами, якщо пройшли не ті люди, які були потрібні, Це ж бутафорія все. І друга частина питання, про яку я постійно говорю. Наглядові ради – це теж кадрове питання держави. Ви сьогодні зробили наглядові ради всіх державних підприємств, ви зробили наглядові ради при міністерствах і так далі, які наповнили іноземцями, які за шалені мільйони гривень сидять, нічого не роблять, грабують країну, присосалися до економіки України, присосались до цих державних підприємств, і, по суті, зупинили розвиток цих підприємств державних. По суті, ці люди сьогодні блокують так само кадрові призначення, блокують приведення структури в порядок і повернення управляємості в кожній галузі. Ці люди, які є паразитами. Тому, я думаю, владі треба прийняти рішення і замість того, щоб приймати отакі пусті закони, які просто тимчасово щось вирішують, сісти і подумати. Зупиняйтесь! Зупиняйтесь, друзі! Візьміть владу в руки, прибирайте отакі закони і прямими призначеннями наводьте кадровий порядок в країні, тоді буде порядок за місяць-два. Наша депутатська група готова взяти на себе таку відповідальність і це зробити. Послухайте, що ми вам говоримо. Дякуємо. Мамка? Мамка Григорій Миколайович. Шановні народні депутати, український народе! Хочу звернутися про те, що влада що тільки не придумає, аби а) не проводити конкурси на посади, блокувати, призначати, хто потрібний. І також в майбутньому, якщо конкурс не проведений, а виконуючий обов'язки, то, по суті, розуміємо про невідповідальність за ті дії, які приймаються у нас в державі. "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати цей законопроект, тому що, хочу зауважити, які б спекулювання по цьому законопроекту не були, в тому числі голосуйте за закон, тому що не заплатять гроші шахтарям. Всі розуміємо, всі чули, з цієї трибуни оголошували. Але хочу зазначити, що якщо Кабінет Міністрів "Енергоатом" забрав в пряме підпорядкування, а державних шахт з 30 там діючих 20 фактично робочих і по факту шахтарів десь біля 40 тисяч, то необхідно все-таки прийняти державницьке рішення забрати в пряме підпорядкування, брати в них продукцію і платити заробітну платню, яку вони заробили, і проблеми абсолютно не буде ніякої. Хочу зауважити про те, що каменем, наріжним каменем в цьому законопроекті є одна історія. Це правка комітету, яка була прийнята, що за кандидата, якого не підтримала Верховна Рада, не будемо тикати пальцями, не може бути людина і виконувати обов'язки міністра Кабінету Міністрів чи іншої службової особи. Всі розуміємо, про кого йдеться мова, але ця правка і стала, і заблокувала підписання цього законопроекту. Законопроектом було передбачено: а) відкриття конкурсів. Уже дала Верховна Рада владі замість 2 місяців проводити конкурси на рівні 6 місяців, але цього недостатньо. Ми не будемо підтримувати ініціативу, тому що це призводить до такого висновку, як із правоохоронними органами. Всі згадайте Закон "Про Державне бюро розслідувань", керівника немає півтора роки. Що наробили виконуючими обов'язки? Президент призначив виконуючого обов'язки на 2 місяці, а по факту півроку виконуючий обов'язки. Керівника не можуть призначити і запуститися комісія. Ми йдемо знову по тому ж шляху. Ми не будемо підтримувати ініціативи про те, щоб Верховна Рада брала відповідальність, розкривала шлагбаум під виконуючого обов'язки і під любу брехню. Необхідно читати закон і потім після цього голосувати. Дякую.

Шановні представники владної фракції, я пам'ятаю, коли ви йшли до влади, ви говорили, що ви будете з суспільством говорити чесно. Давайте і зараз чесно поговоримо про те, що відбувається зараз у Верховній Раді. Всі ми знаємо, що двічі в Верховну Раду за підтримки Президента вносилась кандидатура пана Вітренка на посаду, по суті, другого Прем'єр-міністра країни – Першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики. Ви знаєте, що Верховна Рада двічі провалила цю кандидатуру. Чому? Тому що ця людина, за висновками Державного аудиту, 5 років очолювала НАК "Нафтогаз" і вивела з країни, з НАК "Нафтогазу", 225 мільярдів гривень корупційних оборудок. Це корупціонер найвищого рівня, це Юрій Вітренко. Верховна Рада його двічі не підтримала. Двічі Президент його наполягав і сунув на цю посаду. Тепер, коли це не сталося, і, безумовно, в цьому залі і не станеться проведення Вітренка на посаду другого Прем'єр-міністра країни, це Першого віце-прем'єр-міністра. Тоді Президент вирішив внести законопроект, який ми зараз тримаємо з вами в руках, яким він передбачає, що вже не треба виконувати Конституцію України, а треба просто, ну, так в наглу, призначити виконуючого обов'язки пожиттєво з повним спектром повноважень, не проходячи парламент. Тобто, якщо парламент, в тому числі і провладна фракція, не пропустили корупціонера Вітренка, який собі 170 мільйонів гривень виписав премії і перевів на свої рахунки за те, що там корупцією завалена робота, якщо не вийшло протягнути, то Президент протягує його на цю посаду сьогоднішнім законом, прямо порушуючи Конституцію. Це буде означати, що ця людина буде виконуючим обов'язки без узгодження Верховної Ради, ця людина буде далі займатися корупцією так, як він робив це попередні роки, і ця людина буде мати повний спектр повноважень для того, щоб здійснювати свої корупційні дії. Замість того, щоб порушити проти нього кримінальну справу, там типу "весна прийде – саджати будемо", його садять зараз на посаду Першого віце-прем'єр-міністра. Дорогі друзі, це прямо протирічить Конституції, прямо протирічить європейській практиці. Після цього забудьте шлях до Європи. Закінчується розподіл влад, це баланси і противаги, і починається велика корупція в уряді України. Ви хочете це освятити своїм голосуванням? Тоді беріть на себе відповідальність і поіменно буде видно, хто тут є спільник в тому, щоб корупціонерів повертати до влади, а ми йдемо до Конституційного Суду і голосуємо проти цього. Добрий день, шановний Голово, шановні народні депутати! Сьогодні багато було згадано нашого Президента Володимира Олександровича Зеленського, що він призначає, що він назначає особистості, які тут звучали. Але треба нагадати всім, що це маніпуляція других фракцій, тому що призначає це Кабмін. Прем'єра ми обирали з вами, тому ми несемо за це відповідальність з вами. Треба це нагадати і кожен, хто тут в залі, треба теж розуміти, чому ви тут. Треба згадати і бути вдячними не тільки, що ми тут з вами займаємося законотворчою діяльністю, але і тим, що ми робимо законотворчу діяльність вірною. Я є одним із ініціаторів внесення Закону 4531. Його суть – відновити конкурси на державну службу, призупинені тимчасово на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину. Ухвалюючи зміну до держбюджету 2020 щодо призупинення конкурсів, ми з вами розглянули це питання як тимчасовий захід з метою збереження життя, здоров'я як конкурсантів, так і тих, хто проводить ці конкурси. Водночас з огляду на тривалу дію карантину, який то послаблювався у нас, то ставав більш жорстким, станом на 16 грудня кількість вакантних посад державної служби категорії "А" – 123, категорії "Б" – понад 4 тисячі, категорії "В" – понад 12,5 тисяч. Крім того, законопроектом, який ми ініціювали, було запропоновано скасувати додаткові підстави для звільнення держслужбовців, так звані "політичні звільнення", коли держслужбовця можна було звільнити протягом 4 місяців з дня призначення Прем'єр-міністра. Шановні колеги, Верховна Рада погодилась з пропозицією авторів законопроекту та ухвалила його в першому читанні. Під час доопрацювання до другого читання до законопроекту були внесені правки, що викликали зауваження Президента України, який і скористався своїм правом вето до закону України. Тому, шановні колеги, ініціюючи ці правки, прошу вас підтримати даний закон. Такі правки до закону вони є правильними, вони є чіткими. І тому прошу вас підтримати і не влаштовувати саботаж. Коли депутати виходили з логіки стимулювати, чому було прийнято… стимулювати Прем'єр-міністра не зволікати з поданням відповідних кандидатур на посаду того чи іншого міністерства. Шановні колеги, Комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засідання 19 лютого розглянув пропозиції Президента України та ухвалив рішення підтримати їх в повному обсязі. Прошу підтримати даний законопроект і правки Президента України. Дякую вам. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановні українці, якби коронавірусу не було, команді Зеленського варто було його вигадати, адже на пандемію можна списати всю свою недолугість і проблеми в економіці, і проект "велике крадівництво", створений спеціально під пандемію, і ось цю кадрову чехарду, і скасування конкурсів. Тому що кадрова політика Зеленського і команди – це нуль професіоналізму і ключове – лояльність. І саме під цю задачу проводиться і відповідний конкурс. Цього тижня Зеленський заявив амбітну мету – до кінця десятиріччя стати членом Європейського Союзу. Та тільки на справі все робиться для того, щоб нас віддалити від Європейського Союзу, тому що державна служба – це одна із ключових задач наближення нас до Європейського Союзу. Дякую, парламент взагалі з прийняття рішень, стати добровільно такою філією Банкової, яка вирішує разом з олігархатом, так хто ж буде українськими міністрами. І це ганьба, що вже котрий уряд Зеленського Верховна Рада України насправді не призначає, а тільки тисне кнопочками за ті кандидатури, які спускають олігархи в узгодженні з Банковою. Власне, це відбувається і зараз. І Зеленський вже двічі дав ляпас нинішньому парламенту для того, щоб показати, що ви всі тільки "зелені кнопочки", і нуль враховується позиція парламенту, який відмовився призначати пана Вітренка пана Вітренка міністром відповідним. Так зараз намагаються просто ліквідувати вплив парламенту на призначення міністрів через виконуючих обов'язки. І тому, звичайно, ми закликаємо парламент нагадати Банковій, що ми парламентсько-президентська республіка. Я хочу звернутися до керівництва парламенту, до Голови Верховної Ради. Це тиждень роботи в округах. І виборців в першу чергу, цікавить, що відбувається в секторі безпеки оборони? Чому сьогодні не створюється ТСК по "вагнерівцям", де вона? Чому не ставиться на порядок денний закон про колабораціонізм? У нас можна закрити телеканали, "телепомийки" Кремля, але так точно завтра їх можна і відкрити, якщо не буде прийнято цей закон. А з трибуни Верховної Ради деяка "п'ята колона" може принижувати Революцію Гідності, і на це нуль реакції. Виборців цікавлять тарифи. Виборців цікавить, де Pfizer обіцяний, і чому нам завозять якийсь шмурдяк замість вакцини, розумієте? Але ці питання не обговорюються в порядку денному. У нас сьогодні протягують тут одну історію – як працевлаштувати Вітренка? Як вилучити парламент взагалі з питання кадрової Ось про що йдеться. І під це депутатів сьогодні збирають з округів, забирають їх право спілкуватися з виборцями, проводити прийоми виборців і взагалі вирішувати питання, які є актуальними для суспільства, тільки для того, щоб… Шановні колеги, час на виступи вичерпаний. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Олександр Сергійович, я вас прошу на трибуну щодо правок. Зараз будуть ставитися на врахування, вибачте, на підтвердження правки, дві правки Президента. Я думаю, що, Олександр Сергійович, я вам дам 30 секунд по кожній з них, щоб ви висловили позицію, і ми переходимо до голосування. Спочатку голосується одна правка, після цього друга правка, після цього голосується в цілому.

підпункту 1 пункту 1 розділу, в результаті чого буде викладено в редакції частина четверта статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Перший заступник міністра, заступники міністра дають обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів (у разі створення) доручення". Пропозиція врахована комітетом. Готові голосувати? Пропозиція комітету врахувати. Ставлю на голосування пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. Правка номер 1.

Ставлю на голосування правку номер 2. Прошу підтримати та проголосувати. За-267 Рішення прийнято. Переходимо до голосування за закон в цілому. Дякую, Олександр Сергійович. Сідайте. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" з пропозиціями Президента України від 18.02.2021 року (реєстраційний номер 4531). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-267 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. "Слуга народу" – 226, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Партія "За майбутнє" – 18, "Голос" – 0, "Довіра" – 17, позафракційні – 6. Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.